donesen Zakona o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije sustava socijalne zaštite u tekstu kako ga je predložila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 prijedlog zamjenica ministrice socijalne politike i mladih Maja Sporiš. Izvolite. **Sporiš, Maja** Hvala lijepo poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana zastupnice i zastupnici. Pred vama je prijedlog zakona koji se potvrđuje ugovor o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije sustava socijalne zaštite. Nakon pregovora sa svjetskom bankom u srpnju ove godine ugovor o zajmu potpisan je u Zagrebu 25.rujna 2014.godine, ukupna vrijednost zajma je 70 milijuna eura. Sredstva zajma raspoloživa su do 31.prosinca 2018. Ono što je značajno istaknuti je da se radio o novom obliku zajma koji se prvi put implementira od strane svjetske banke. Radi se o modelu program for resort odnosno program zajma na temelju postignutih rezultata. Naime, RH odnosno Ministarstvo socijalne politike i mladih kao provedbeno tijelo na raspolaganju ima investicijski dio zajma u iznosu do 20 milijuna eura koje će koristiti za reformu modernizacije sustava socijalne sustava socijalne zaštite, dok će 50 milijuna eura biti povučeno u državni proračun po svakom ostvarenom rezultatu provedbe a koji su definirani u ugovoru o zajmu. Prema planu provedbe tih će se 50 milijuna eura povlačiti u proračun od 2015.do 2018., godišnje između 11 i 14 milijuna eura. Ovaj model predstavlja garanciju svjetskoj banci da će se ciljevi projekta provesti ali istovremeno, a možda još i značajnije to je potvrda i jasna poruka Vlade Republike Hrvatske da ovi reformski procesi jesu samo održivi i da postoji jasan cilj ovog reformskog zahvata. Isto tako važno je istaknuti kako je ovaj zajam samo dio velike reforme sustav socijalne zaštite koja nadilazi socijalnu skrb. Radi se o konsolidaciji čitavog sustava naknada poreznim mjerama zaštite svih kategorija građana, reformi administrativne mreže, a što je dio ispunjavanja preporuka Europske komisije za RH. Ovim zajmom rješavamo problem nedostatka financijskih sredstava u provedbi protokola smanjenja deficita i stalnoj potkapacitiranosti ljudskih resursa. Upravo je Europska komisija u prvom izvješću o provedbi preporuka za Hrvatsku naznačila ugovor sa svjetskom bankom kao jedan od elemenata koji osiguravaju ispunjavanje preporuka Europske komisije. S obzirom na takvo pozitivno stajalište Europske komisije završetkom ovog projekta 2017.godine RH financiranje daljnje modernizacije sustava socijalne zaštite može osigurati iz bespovratnih sredstava fondova EU. Ugovorom o zajmu u cilju podrške provedbi reformskih mjera projektnog plana provedbe dugoročnih reformskih mjera fiskalne konsolidacije za razdoblje 2014.-2016.poduprijet će se 5 tematskih područja kako slijedi. Pa kao prvo jedinstveni novčani centar za koji je predviđeno 12 milijuna eura ili kako ga zovemo zovemo one stop shop, dakle u okviru te komponente pružit će se podrška objedinjavanju obrade novčanih naknada za programe socijalne skrbi, programa podrške obitelji i naknada za programe socijalne skrbi programa Cilj ovog tematskog područja je smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene, a prema financijskim projekcijama, administriranje 8 naknada sa zajamčenom minimalnom naknadom kao prvom naknadom koja će se isplaćivati u jedinstvenom novčanom centru, sljedeći je doplatak za djecu pa naknada U jedinstvenom novčanom centru dovest će do godišnje uštede od približno 600 milijuna kuna. Uspjeh sa 8 naknada bit će polazište za daljnji projekt, za nastavak projekta preko EU fondova za sve ostale naknade u narednom razdoblju, a momentalno sustav naknada u RH broji 76 raznih prava i naknada. Ujednačavanje, na drugom mjestu ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije je dakle drugo tematsko područje za koje će se odvojiti 4 milijuna eura. Predloženim projektom pružit će se podrška uspostavi jedinstvenog tijela vještačenja u okviru kojeg će se ujednačiti postupak vještačenja invaliditeta, cilj je povećanje postotka predmeta i invaliditeta za koje su vještačenja obavili vještaci zaposleni u jedinstvenom tijelu, financiranje se ovdje odnosi prvenstveno na opremanje jedinstvenog tijela vještačenja, ali i podršku stručnjaka u provedbi i edukaciji za primjenu jedinstvene metodologije. Na trećem mjestu kao treće tematsko područje smanjenje je pogrešaka, zlouporaba i korupcije, osigurano je 2,7 milijuna eura. Predloženim projektom pružit će se podrška Vladinoj strategiji za suzbijanje pogrešaka, zlouporaba i korupcije kojim će biti obuhvaćene naknade za socijalnu zaštitu i zapošljava na crno te zlouporabna ponašanja na tržištu rada. Cilj je dakle u okviru ovog tematskog područja jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku. Trendovi u zemljama EU pokazuju da se automatiziranim procesim kroz razvijene informatičke aplikacije smanjuje postotak ljudske pogreške što dovodi do prosječne uštede od 15% sredstava. Višak sredstava se tako može preusmjeravati za bolje ciljanje sredstava onima kojima su ta određena naknada najviše treba, a mi u socijalni možemo reći da u prethodnom razdoblju upravo sa ovakvim modelom imamo osobito veliki uspjeh sa uvođenjem naše aplikacije soc skrb koja je u godinu dana revizijom predmeta kroz aplikaciju utvrdilo se je zapravo obustavljeno je 48 milijuna kuna isplata jer su detektirane pogreške, više volimo reći nego prijevare. naknade su primali oni koji na njih nisu imali pravo. Informatički sustav omogućio je detektiranje tih slučajeva. Tako je, upravo preko OIB-a, ukucavanjem OIB-a u informatički sustav koji smo instalirali postaje vidljiva potpuna krvna slika građana, odnosno povlače se informacije iz drugih sustava i postaje potpuno jasno što što taj građanin koji ostvaruje određena prava, na temelju čega ih ostvaruje. Četvrto tematsko područje deinstitucionalizacija za koje će biti odvojeno 830 tisuće eura. Ovo tematsko područje projekta je usmjereno na podršku Vladinom procesu deinstitucionalizacije kako je utvrđeno u nacionalnom planu deinstitucionalizacije i transformacije socijalne skrbi i operativnom planu koji je donesen u lipnju ove godine. Naime, da pojasnimo, cilj je konačan smanjiti broj djece i odraslih koji su na smještaju u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima i osigurati im najprimjereniji oblik skrbi, zapravo to život u zajednici uz podršku. Upravo zbog ranije navedene potkapacitiranosti kadrovima, ova komponenta je iznimno važna za uspjeh procesa deinstitucionalizacije čime RH u potpunosti prati standard standard EU u pogledu odnosa prema osobama na smještaju. Kao peto područje, radna aktivacija, područje za koje će se izdvojiti 400 tisuća eura. U okviru predloženog projekta pružit će se podrška poboljšanju učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kako bi služio svojim korisnicima i promicao radnu aktivaciju, a posebno za osjetljivu populaciju. Cilj je unapređenje usluge koja se pruža nezaposlenim osobama, komponenta je osobito značajna i za Europsku komisiju jer je jačanje kapaciteta i kreiranje modela aktivacije osnova projekata Europskog socijalnog fonda iz kojeg, kao što sam rekla, bi se kasnije povlačila sredstva. Zaključno, evo, ponovo bih napomenula da su aktivnosti i ciljevi ovog projekta pozdravljeni i od strane Europske komisije i od strane Međunarodnog monetarnog fonda, predstavljaju koherentan projekt sa jasno definiranim indikatorima, kako su nam rekli, a konačan rezultat je osnovni temelj za nastavak reforme sustava socijalne zaštite kroz sredstva iz fondova EU. Slijedom svega navedenog, moram vas da podržite ovaj prijedlog zakona. Zahvaljujem. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Kolegica Nada Murganić u ime Kluba zastupnika HDZ-a. Zahvaljujem poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora, zamjenice i ministre, cijenjene kolegice i kolege. Ja sam … nakon ovakvih preporuka koje nam je zamjenica ministrice iznijela u ime Europske komisije i monetarnog fonda i Europske banke banke za razvoj i svega čega teško je ovoga pretpostaviti da li mi uopće imamo snagu i tko smo mi da se mi bunimo protiv ovakvog Zakona o prijedlogu ugovora u zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za projekt modernizacije sustava socijalne zaštite. Međutim, smatramo da u vrijeme kada se toliko priča o prekomjernom dugu i zaduženosti RH, kada nas na to ta iste komisije Europa upozorava, kada su građani i osobno zaduženi, kada nam se svakodnevno zaračunavaju kamate i kada nam se stavlja na nos da smo zadužili prošle generacije, sve buduće generacije i naše praunuke da ne bi bili podozrivi i da ne bi smatrali da ovako na briznu akat u kojem se podiže ovakav veliki zajam ne smatramo da postavljamo pitanje da li je bilo dovoljno iskomunicirano sa javnosti i da li smo mogli pronaći nekakvim drugih načina i sredstava da u ovo vrijeme krize sve te promjene i sve te prenamjene napravimo iz nekakvim vlastitih ušteda, iz vlastitih sredstava. Uvijek kada govorimo i to sam već rekla o ocjeni stanja o tome na kako i na koji način će donošenje nekog zakona utjecati na državni proračun onda uglavnom govorimo o tome da nisu potrebna sredstava. Pa i sada smo govorili, ja sam isticala i u ovom Zakonu o socijalnoj zaštiti, skrbi i o Zakonu o jedinstvenom tijelu vještačenja nisu bila potrebna sredstava kada smo zakon donosili. Međutim, mi vidimo da zbog tih zakona, provođenja tih zakona ovdje nalaze razlozi za podizanje ovoga kredita. Dakle u zadnjoj godini mandata ova Vlada zadužiti će se za dug koji će 5 narednih Vlada u 5 narednih mandata vraćati te kredite i onda ćemo možda biti osupnuti kada možda već sada na neki način zveckaju neke kosti u nekom ormaru nekakvoga kostura. Kao cilj navodi se zakona uvođenje jedinstvenog I on će kada se uspostavi donijeti strašne uštede. Mi imamo i centralni obračun plaća. Ja ne znam da li je netko izišao sa …/Govornik se ne razumije./… koliko je taj centralni obračun plaća donio ušteda. Da li je možda pronađeno da je nekolicina možda neispravno ili isplaćivalo nekakve naknade ili nije. Ponavljam, nema toga zakona koji će onemogućiti da netko ne radi zloupotrebu. Ali zbog toga nije potrebno niti mijenjati zakon, niti donositi propis nego jednostavno ustrajati na tome da se on provodi onako, sa ciljem i na način kako je donesen. I zamjenica je sada naglasila da postojeća aplikacija SOCSKRB se već koristi u centrima za socijalni rad i dolaskom ove Vlade, odnosno ovog saziva u ministarstvu nađeno je, ostavljeno je nekoliko milijuna za informatizaciju i mislim da ne treba dizati zato kredite da bi se već postojeći sustav povremeno nadograđivao. Kao cilj podizanja kredita smatra se u tom dijelu, dakle jedinstvenog novčanog centra smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene. Međutim, koji su to administrativni troškovi. Uvođenjem aplikacije SOCSKRB omogućen je dohod podataka iz porezne uprave. Imamo projekt e-građanin gdje su svi osobni dokumenti dostupni na uvid na javnom tijelu. Imamo e-radnu knjižicu i imamo ovdje spominjani OIB i to već u svom radu socijalni radnici i koriste. Također na ove postupke ne plaćaju se upravne pristojbe jer se radi o socijalno ugroženoj populaciji i stranke imaju minimalne ili nemaju gotovo nikakvih administrativnih troškova. Također već spominjano tijelo za vještačenje kada se da je njegov, da je cilj povećanje postotka predmeta invaliditeta za koje su vještačenje obavili vještaci zaposleni u jedinstvenom tijelu vještačenja. Ja opet ponavljam da li je za to potrebno dizati ovako skupi kredit. I ono što mene posebno, pa čak i osobno smeta a to je smanjenje pogrešaka zlouporabe i korupcije, zamislite u socijalnoj skrbi. Predlagatelj navodi da će se predloženim projektom pružiti podrška Vladinoj strategiji za suzbijanje pogrešaka, zlouporaba i korupcije pod skraćenicama PZK kojim će biti obuhvaćene naknade za socijalnu zaštitu i za zapošljavanje. Ako usporedimo ukupna davanja socijalne skrbi sa visinom ovog zajma onda vidimo i Zakon o izvršenju državnog proračuna za 2013. godinu da je na ukupna socijalna davanja potrošeno na socijalne naknade 313, skoro 314 milijuna kuna i to je 40 milijuna eura po današnjem tečaju. I znamo da je smanjeno na stavci u državnom proračunu su smanjene socijalne naknade općenito cijeli proračun za 28% onda vidimo da se na jednoj strani zaista štedi a da se na drugoj strani na neki način radi po vrlo visokim standardima za koje smatram da nisu nepotrebni, možda ali ne sada u ovom trenutku. Dakle visoki, veliki novac potrošiti na kontrolu eventualnih pogrešaka za koje postoje mehanizmi i sanacije sankcije, postoji povrat sredstava u državni proračun a da li su se ta sredstva mogla utrošiti za nešto korisnije. Međutim, uvijek nekako se postavlja ministarstvo kao nekakav dežurni policajac i važnija im je kontrola grešaka od standarda ljudi zbog kojih ustvari oni i jesu postavljeni. Ja ću ponovo ponoviti, danas sam rekla da revizija predmeta i korisnika su pokazale da su odstupanja minimalna upravo na pravima socijalne pomoći i da je to postupak koji obećaje i daje nadu da se može to dovesti i do, ajde idemo reći do savršenstva ako ono postoji. I na kraju što je to što će se utrošiti na deinstitucionalizaciju. Mi kada govorimo o institucionalizaciji onda se govori kako je ona budućnost, kako je ona vrlo jeftina, kako će ona donijeti brojne uštede a sada i za to podižemo kredit. Da li će se u deinstitucionalizacijom a govori se o informatizaciji uvesti analize i planovi troškova ustanova, da li će se pratiti standard kvalitete koja se pruža korisnicima, da li će se uvesti liste čekanja ne samo u domove umirovljenika nego i u nekakve druge domove, da li će sredstva uložiti ne samo na kontrolu i praćenje udomitelja, nego da li će možda biti nekakvih poticaja tim udomiteljima, mi iz ovog dokumenta ne znamo. Dakle ono što mislimo to je da je ovaj kredit zaista za sada nepotreban, da su se mogle brojne organizacije, restrukturiranje cijelog sustava napraviti iz vlastitih radnih resursa i iz ušteda vlastitih kojima se evo cijelo vrijeme ministarstvo hvali, da se puno toga moglo napraviti iz EU fondova jer kao što znamo mi imamo problem povlačenja sredstava iz EU fondova. Ova Vlada je bila i to je spominjano često, … uplatitelj sredstava naših u EU fondove. Da li smo to zaista mogli napraviti na drugačiji način, raditi odgodu kredita sada u ovo vrijeme kada smo itekako prezaduženi? Hvala. U ime Kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepa poštovana potpredsjednice Hrvatskog sabora. Uvažena zamjenice s pomoćnicima. Kako je to lijepo kad dobiješ kredit i naučili smo tako živjeti 22, 23 godine. Lakoća podizanja kredita je fantastična u Republici Hrvatskoj, pa tako i od Međunarodne banke za obnovu i razvoj Međunarodne banke za obnovu i razvoj čija bi skraćenica mogla biti MBOR. Pošto imamo HBOR, Hrvatsku banku iste takve vrste za obnovu i razvoj, imamo i Međunarodnu banku pa zašto stalno koristimo IBRD

A osim toga je skraćenice u drugim, onda zašto ne bi onda ovdje Jedinstveni novčani centar bio UMC, možemo to i na engleski prevesti. Vidim da se to samo razbacuje sa tim frazama, sa skraćenicama, pa onda ne znam PKZ i ne znam ni ja štošta i … itd., GNC, moglo bi tako nekako ići. Nema potrebe za skraćivanjem i za takvim izražavanjem kad mi imamo lijepi naš hrvatski jezik koji možemo govoriti ako hoćemo. No nije sad tema lingvistika nego li nešto drugo, a to je zajam Međunarodne banke za obnovu i razvoj na 20 godina, 70 milijuna milijuna eura, to je 540 milijuna kuna. Možemo barem u zagradi stavit kad pišemo eure po današnjem tečaju tako negdje oko 540 milijuna kuna. To je popriličan zajam i to za socijalnu politiku Republike Hrvatske, tako bi se to reklo. Dakle o socijalna politika je došla na red uz one kredite koje diže ministar financija i gospodarstvo itd. došla je na red i da Ministarstvo socijalne politike digne kredit. Pa to je i pomodarstvo, ja mislim da je to red da se digne, da i mi ono sa bankom međunarodnom za obnovu i razvoj napravimo jedan program koji će biti dugoročan i koji će donijeti strateške promjene u socijalnoj politici Republike Hrvatske. Pa evo primjera. Kaže Jedinstveni novčani centar, poput naše riznice i onda imamo riznicu, onda ove godine potpuno nesuvislo izdvajamo jedan segment poput HZZO-a iz riznice, ali pri tome ostavljamo 12 kliničkih centara u riznici, oni će bit pri riznici, ostale bolnice u županijama i druge bolnice neke specijalne biti će u riznici. Tako i ovdje imamo Jedinstveni novčani centar za socijalu, ajde da tako skratim, one stop shop, to sam negdje čuo čini mi se i od Sanadera ili nekoga pa ne daj pa ne daj Bože da to sve skupa završi u Sanaderovom stilu. Ali eto kažu bit će 12 milijuna eura za Jedinstveni novčani centar GNC, ako idemo na engleski pa ćemo govorit skroz engleski i bit će… … Novčani, novčani centar, sve ćemo govoriti ovako. Dakle i ušteda, kaže zamjenica ministra, ušteda će biti 600 milijuna kuna. Pa kredit je 540 milijuna, kakva će bit ušteda onda tolika? Da, aha. Znači samo od GNC-a možemo očekivat da će isplatit kredite. Fantazija, odlično. U to vjerujem samo tako. Ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije 4 milijuna eura. Niste nam rekli gospođo zamjenice ministra koliko ćemo tu uštediti, dakle na Jedinstvenom tijelu vještačenja kolika nam je ušteda. Rekli ste da će to za jedinstvenu metodologiju kojom će bit obučeni oni koji budu vještaci u tom Jedinstvenom tijelu vještačenja plus namještaj, prostor i sve ostalo kao kod Zmajlovića sa kadom itd., dakle 4 milijuna eura, tu će moći doći i jacuzzi i sve skupa, ali kolika će biti ušteda to ne znam. To nam niste rekli pa ćete nam poslije možda u odgovoru reći. Smanjenje PZK-a, dakle pogrešaka, zlouporaba i korupcije, PZK jel, U ovoj trećoj točki smanjenje pogrešaka zlouporaba i korupcije iskazano je jedno skriveno nepovjerenje i prema djelatnicima u centrima socijalne skrbi, ali i prema korisnicima socijalne skrbi. Kada govorimo o djelatnicima radi se o pogreškama. Kada govorim o korisnicima o zlouporabama i korupciji ili je korupcija i kod jednih i kod drugih. Uvijek se dila popola. Pola pije, pola šarcu daje. Ali kažete da je do sada primijećeno da je 15%, dakle smanjenje iznosa novca koji je bio davan prije, da je ušteda 15% i pri tome ste rekli da je to 48 i pol milijuna kuna. Koliko će kad primijenimo ovaj kredit biti još ušteda, a rekli ste da smo, netko je ovdje rekao da je za sada dovedeno do gotovo do nulte stope, dakle dakle do nulte stope tolerancije, korupcije, pogrešaka ili pak zlouporaba jer se dalje ne može. To mi sliči pomalo i na onu iz Ministarstva branitelja gdje su najavili gromoglasno da će se suzbiti lažna invalidnost, lažni status braniteljski. Na kraju ispade to nekih pedesetak ili kako od 500 tisuća branitelja. Pompozno najavljeno sve skupa, a onda kako ono kažu spala knjiga na dva slova. Deinstitucionalizacija za koju ne znam koliko je predviđeno novaca iz ovog kredita, niste nam rekli a još o uštedi također ne znamo pogotovo ništa. Dakle, možda ste zaboravili, ako je možda lapsus. Dakle, a cilj deinstitucionalizacije, malo mi je nezgodna riječ za izgovoriti, je smanjiti broj djece i odraslih u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima, osigurati im skrb u obiteljima. Ja bih volio da ovdje malo raspravljamo i o da ne kažem o tradiciji, da raspravljamo i o običajima i o svemu. Pa možda imate i osoba koje bi rađe bile i u domovima, negoli u obiteljima. Mi nismo Amerika, nismo Švedska kako netko reče ovdje. Kod nas je u velikoj mjeri na djelu to da ljudi čekaju u u kalendaru, u redovima čekaju kad će bit primljeni u dom. I kad mu ponudiš da bi možda otišao u neku obitelj neće, ne želi. Ali u dom idu rado, pogotovo, poglavito stariji ljudi. To znamo svi da se čeka po dvije godine prijem u dom. Radna aktivacija, ne znam što ste pod tim mislili. Ako je to da se, dakle iz da kažem sfere socijale ljudi aktiviraju kako bi bili i zaposleni i doprinosili i sebi i društvu i od svoga rada živjeli, evo to mi se dopada da je. Ali tu je predviđeno samo 400 tisuća eura kako ste rekli, 400 tisuća eura. Možda bi na tom području, na tom dijelu programa peta točka, možda bi valjalo i više poraditi. Što se tiče samog kredita on je standardno, mi smo već ovdje viđali opise tih zajmova, tu mrkvu koju lako progutamo bez problema kada se radi o kreditima, poglavito Međunarodne banke ili Europske banke za obnovu i razvoj. I onda kada vidimo tu sumu koja je 70 milijuna eura ili 540 milijuna kuna, a vi kažete, a netko reče ovdje, ako je to točno da su ukupna socijalna davanja godišnje 313 milijuna kuna. To znači da je kredit dvaput veći nego socijalna davanja za jednu godinu. I kako, zapravo mi djeluje nevjerojatna ušteda o kojoj vi govorite u prvoj točki da se uštedi 600, jel' to za 20 godina ušteda od 600 milijuna kuna. Ako su ukupna socijalna davanja 300 milijuna, kako će uštedit 600 onda? Mislim malo nesuvislosti čini mi se, bar tako, ne bih htio nikoga uvrijediti. Baš sam dobro raspoložen, tako da tako da evo ne znam kako objasniti sve te brojke. Ja volim matematiku, iako sam doktor. Ali evo, rado bih volio da se ova socijalna politika da stane na svoje noge kako sam već rekao i prije, da uredimo tu sferu da gotovo nemamo sumnje ma ni nula posto u bilo kakvu korupciju, bilo kakvu zlouporabu ili pak pogriješku kao kao što ima na primjer u Fondu za mirovinsko, nepripadnih mirovina se godišnje isplati sto milijuna kuna. U Fondu mirovinskog osiguranja svake godine se isplati 100 milijuna kuna. Za 23 godine Hrvatske samostalnosti to je 2 milijarde i 300 milijuna kuna isplaćeno nepripadnih mirovina. Tu spadaju i malim dijelom i oni nepripadni dječji doplatci koje ono, obiteljski dječji doplatci. I kada to kažemo ovdje nitko se ne češe, nitko se zbog toga ne uznemirava. Kaže, tužili smo preko odvjetnika da nam se vrati. Ali svake godine pored tužbi odvjetničkih opet na godinu čitamo izvještaj opet sto milijuna. Pa šta rade ili odvjetnici ili država, ne znam ja šta se tu radi. Fala bogu evo možda je OIB-om došao kraj i tome, pa je 13 000 mirovina tih nepripadnih smanjeno. Bilo ih je puno više. Zapravo ostalo je još 13 000 neobjašnjivih mirovina, ali dobro. Ni za ni protiv. Evo bit ćemo suzdržani kao i kod onog prije zakona. Hvala lijepo. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Pa javio sam se isključivo iz jednog razloga što i u uvodnom obrazloženju predlagatelja a i kasnije rasprava je otišla u jednom totalno krivom smjeru jer uvodno se umjesto da se govori koja je nakana i kako Svjetska banka preko Međunarodne banke za obnovu i razvoj daje kredite i čemu oni služe išlo se hvalospjevima o tome što je Ministarstvo za socijalnu skrb napravilo. I onda se dođe do ovoga do čega je došlo, a što jedan krivi naziv do čega može dovesti to je ovaj jedinstveni novčarski centar. Totalno promašeni naziv. Krivi prijevod s engleskog, kako god hoćete. Jer jedinstveni novčarski centar u sustavu gdje je Ministarstvo socijalne skrbi u Državnoj riznici je naprosto nešto što je smiješno. Jer vi u ministarstvu nemate nikakav centar, vi dajete nalog Državnoj riznici da izvrše određena plaćanja. Ali da ste ovo nazvali jedinstvenim obračunom socijalnih naknada ili nečega drugog to bi onda imalo svoj puni značaj i ne bi dovodilo do zabune jer na ovakav način najveći problem bi bio što centri za socijalnu skrbi nisu povezani. Druga stvar, Svjetska banka i RH na ovim projektima rade već dugi niz godina. Međutim, ono što ću ovdje otvoreno reći, ovaj socijalni problem i uštede se ne mogu riješiti dok se Hrvatska ne odredi za korištenje jednog termina što je podloga za određivanje da li netko ima pravo na socijalnu naknadu ili ne. Da li je to imovinsko stanje ili obiteljski status. Jer nije svejedno da li vi živite u obitelji koja ima tolika i tolika primanja i to se mjeri da li imate pravo na nekakvu socijalnu naknadu ili se gleda isključivo vaš imovinski cenzus. To je velika razlika. Možete klimati glavom ali to je nešto što što je najveći problem u Hrvatskoj s obzirom na način življenja i status življenja. Jer nekome mirovina od 500 kn tko živi sam ne znači ništa i on je socijalni slučaj, ali ako on živi u zajednici s obitelji gdje njih 5, 6 zarađuju to je drugi par cipela. temeljni alat za provođenje ovog je da bude uspješno OIB. A informatizacija je samo tehničko omogućavanje da se poveže. Međutim nažalost i ovdje kao i u Ministarstvu financija i nekim drugim ministarstvima se odstupilo od osnovnog koncepta OIB-a, a to je da u Ministarstvu financija bude središnji registar i da se od tuda povlače svi podaci da bi se mogla voditi pravedna socijalna politika. I na kraju, krediti Svjetske banke po definiciji točno se zna zašto se dižu, kako se oni koriste i nemojte se ljutiti ali to nema veze s onim što ste vi rekli u uvodnom obrazloženju. Jer točno se zna kakva je namjena i kako se dižu krediti od Svjetske banke, ispregovarao sam ih na desetine pa prema tome dobro znam. A vi ste to iskoristili da iznesete hvalospjeve o radu Centra za socijalnu skrb što naprosto ne stoji. jedina novina ovoga kredita u odnosu na prošle kredite je što će određena povlačenja biti isključivo kao posljedica toga da li je reforma izvršena ili nije izvršena. Prema tome jedina je to novina. Ali kažem nije dobro kad se obrazlaže ovaj zakon odstupiti od temeljnih postavki i onda dovesti praktički i one koji raspravljaju o tom zakonu a isto tako i ostale kolege koji slušaju u jednu totalnu zabunu. Ponavljam, jedinstveni novčarski centar nije nikako adekvatan naziv. Ili ako je ja bih vas molio da pojasnite što je to po vama jedinstveni novčarski centar pa ćete vidjeti i sami da taj naziv uopće ne odgovara. Možda je prepisan od nekuda, krivo preveden na način na koji je preveden. Jer isto tako imate i gotovinske centre, to vam imaju banke, ali taj gotovinski centar točno se zna što se radi unutra. A vi ne možete govoriti o jedinstvenom novčarskom centru jer ministarstvo nema novaca, ministarstvo svoje poslovanje vodi preko Riznice i daje naloge u Riznicu i Riznica to rješava. Ako je Riznica jedinstvena za sva sredstva, prikupljanje i isplatu u državi onda vi ne možete imati kao ministarstvo jedinstveni novčarski centar jer onda bi se morale promijeniti određene stvari u Zakonu Zakonu o proračunu i Zakonu o izvršenju proračuna. Hvala lijepa.